Prelazimo na sljedeću točku dnevnog reda to je - Izvješće o obavljenoj reviziji učinkovitosti javne nabave u društvu HP Hrvatska pošta pošta d.d. Državni ured za reviziju podnio je Izvješće temeljem članka 9. Zakona o uredu za reviziju. Prijedlog akta primili ste u pretince, Vlada je dostavila svoje mišljenje. Raspravu je proveo Odbor za financije i Državni proračun. Izvješće ste primili na sjednici, želi li predstavnik predlagatelja dati uvodno obrazloženje? Želi, izvolite, državni revizor Ivan Klešić.

poštovani gospodine potpredsjedniče Hrvatskog sabora, poštovane zastupnice i zastupnici, po ne znam koji put ali tako je to. Eto, dozvolite mi došli smo do kraja pa posljednji

u svom uvodnom govoru, kod prethodne točke, kod revizije učinkovitosti upravljanja poslovnim prostorima, a sada mi dozvolite želio bih posebno naglasiti činjenice vezane za drugu reviziju učinkovitosti koju smo objavili u prethodnom izvještajnom razdoblju dakle to je revizija učinkovitosti javne nabave u društvu Hrvatske pošte d.d. Odluka o obavljanju revizije je donesena na temelju objavljenih napisa u medijima, visina ostvarenih prihoda i rashoda, vrijednost imovine relativno visokog broja zaključenog broja u nabavi, ocjene rizika i ranije utvrđenih nepravilnosti u području javne nabave, te interesa javnosti za uspostavljanje ekonomične i djelotvorne javne nabave u društvu koje je u potpunom 100 % vlasništvu Republike Hrvatske. Predmet revizije su bile aktivnosti društva vezane uz provedbu postupaka javne nabave, a ciljevi revizije su bili utvrditi postoji postoji li jasne procedure u procesu nabave od faze planiranja provedbe postupaka nabave, odabira ponude, zaključivanje ugovora o nabavi, isporuke ugovorenih roba, radova i usluga do korištenja nabavljenih sredstava. Je li nabava roba, radova i usluga obavljena u skladu s propisima. Je li uspostavljen učinkoviti sustav unutarnjih kontrola radi otklanjanja nepravilnosti u procesu javne nabave. Ili provedbu nabave ostvareno poboljšanje kvalitete i povećanje količine usluga Hrvatske pošte. Iako je društvo moram naglasiti, najvećim dijelom postupalo u skladu sa zakonskim propisima internim uputama i procedurama uvelo je centraliziranu javnu nabavu te ima iznimno dobro stručno osposobljene zaposlenike u sektoru javne nabave. Nabavom nisu u potpunosti ostvareni ciljevi koji osiguravaju poboljšanje kvalitete i povećanje količine usluga. Iz navedenih razloga ured je dao sljedeće preporuke, nabavu treba planirati realnije na temelju stvarnih potreba istraživanja tržišta i provedenih analiza te prema mogućnostima društva. Zatim treba donijeti projekcije financijskih planova i planova ulaganja u dugotrajnu imovinu u skladu s ciljevima i aktivnostima koje su navedene u strateškom planu razvoja. Plan poslovanja i plan nabave treba donijeti u primjerenom roku i uskladiti ga sa financijskim planom i planom ulaganja. Na temelju iskustava iz ranijih godina treba odrediti rizike u provođenju postupaka nabave prema predmetima nabave, poštovati rokove propisane uputom o početku postupka nabave te planirati vremensko razdoblje nabave radi pravodobnog ugovaranja i realizacije nabave u vrijeme kada je izražena potreba za nabavom radova radova i usluga. Dokumentaciju za nadmetanje treba izraditi na način kojim će se omogućiti sudjelovanje što većeg broja ponuditelja kako bi se postigla najpovoljnija cijena i naravno najniži troškovi. Ažurno treba pratiti ostvarenje ugovorne nabave prema vrsti i jedinici mjere i količini a od ponuditelja zahtijevati i osigurati isporuke koje su u skladu sa ugovorenim rokovima. Izradu pojedinih usluga treba povjeriti zaposlenicima društva u okviru redovnog radnog vremena, prama opisu radnog mjesta, iskustvu i stručnoj osposobljenosti umjesto ugovaranja sa vanjskim suradnicima i dobavljačima, te uspostaviti učinkovitiji sustav funkcioniranja unutarnjih kontrola nabave. Ako će biti bilo kakvih pitanja još jednom govorim mi ćemo pokušati na njih odgovoriti. Hvala vam lijepa. **Batinić, Milorad Hvala. Otvaram raspravu. Krećemo sa raspravom po klubovima. U ime Kluba zastupnika Hrvatskih laburista Stranke rada zastupnik gospodin Mladen Novak. Izvolite. Gospodine potpredsjedniče, gospodo državni revizori kolege zastupnici. Moram priznati da je sam način objave ili da budem precizniji forma pisanja prilično neuobičajena i barem meni dosta nepregledna. Osim toga ovdje ima dosta kontradiktornih navoda pa se tako na jednom mjestu navodi da je 548 zaposlenika dobilo poticajne otpremnine i od 1.siječnja 2010.nisu zaposlenici društva. Na drugom mjestu u ovom istom izvješću stoji navod da su u 2009.isplaćene stimulativne otpremnine za 830 zaposlenika u iznosu od nešto više od 165 milijuna kuna i iz tih podataka proizlazi da su 282 zaposlenika dobili otpremninu u prosječnom iznosu od gotovo 200 tisuća kuna i ostali raditi u sustavu Hrvatske pošte. Zatim se konstatira da su financijski rashodi ostvareni u iznosu od 190 i nešto milijuna kuna i za 122 milijuna kuna veći u odnosu na 2008.godinu. najvećim dijelom se odnose na iskazani gubitak u pridruženom društvu u iznosu od 165 i nešto sitno milijuna kuna. Nigdje ni riječi o kojem pridruženom društvu je riječ, na što se odnosi navedeni gubitak a ipak je riječ o preko 160 milijuna kuna. Doduše izvješće se odnosi na reviziju o učinkovitosti javne nabave ali kada su već ovakve činjenice kada se navode onda bi bilo korektno navesti i o čemu je riječ. Za pohvalu da je od ožujka 2010.godine uspostavljena informatička povezanost skladišnog poslovanja što bi uz provedenu reorganizaciju trebalo osigurati sprečavanje nepotrebnog stvaranja zaliha. Iščitavajući ovo izvješće uočio sam još jedan detalj koji nije predmet revizije ali je naveden i može imati posljedice može imati posljedice na kvalitetu učinkovitosti javne nabave u društvu hrvatskih pošta. Sada ste ga i vi malo prije spomenuli ali u sasvim drugačijem kontekstu. U sektoru javne nabave sistematizirano je 30 radnika a zaposleno je 20. Upravo ste ih pohvalili kako su ljudi vrlo stručni, uspješni no neosporna je činjenica da ih nedostaje jedna trećina ili 33%. To znači da je ili previše ljudi sistematizirano u ovom sektoru ili se ovih 20 ljudi ubija od posla. A u tom slučaju su daleko veće mogućnosti grešaka. A da grešaka ima konstatirala je i Državna revizija u poglavlju ocjena učinkovitosti javne nabave ovog izvješća. Državna revizija u nekim slučajevima predlaže u drugima nalaže društvu određena izvršenja. Međutim ako je u pitanju usklađivanje upute koja definitivno interni akt, sa Zakonom o javnoj nabavi onda ne možemo govoriti o predlaganju nego smatram da bi to moralo biti nalaganje. Mene osobno iznenađuje podatak da društvo ima na zalihi informatičke i druge opreme u vrijednosti od gotovo 12,5 milijuna kuna. Jasno mi je da možete imati nešto opreme na zalihi da u slučaju kvara imate recimo zamjensko računalo koje možete odmah staviti u funkciju ali da preko 12 milijuna kuna imate na zalihama to mi baš i nije jasno. Podsjećam riječ je o informatičkoj opremi koja je već u današnje vrijeme malte ne kod nabave zastarjela. Državni ured predlaže donošenje strategije upravljanja zalihama kojim bi se na jednom mjestu utvrdile optimalne zalihe. Mislim da bi bilo primjerenije da Državnoj reviziji da naloži društvu nešto takvo ali čisto primjećujem to. S obzirom da sam radio i sam u firmi koja ima gotovo identičnu problematiku po pitanju zaštitne odjeće kao i Hrvatske pošte neshvatljivo mi je da konstatacija da nema izrađen pravilnik o zaštitnoj odjeći i obući pa tako Državna revizija predlaže društvu da izradi unutarnje akte kojima treba propisati tko ima pravo na zaštitnu odjeću i obuću na gospodarska vozila i mopede koja su postupanja pri oštećenju gubitku neovlaštenoj upotrebi propisane kazne i dr. Po meni je ovo nedopustivo. Prvo neshvatljivo mi je da Državna revizija opet samo predlaže tu. Pa zar to ne znači da je do sada u Hrvatskim poštama dijeljena zaštitna odjeća odokativnom metodom odnosno tko se svidi ljudima u sektoru nabave dobije zaštitnu odjeću, a tko ne eto nije imao sreće. Prosto ne mogu vjerovati u takvo nešto ali tako proizlazi iz ovoga što piše. Ne moram ni naglašavati da je vjerojatno kud i kamo interesantnije stanje sa korištenjem voznog parka koji je po ovoj definiciji Državne revizije u izvješću bio na raspolaganju bilo kome a vjerojatno samo određenima. Kod knjiženja i evidentiranja određenih nabavki odnosno troškova održavanja naveden je cijeli niz nepravilnosti i usudio bih se reći protuzakonitosti. Npr. kod nabave i ugradnje 180 digitalnih snimača Sektor računovodstva ima evidentiran jedan račun u vrijednosti od 8 tisuća 784 kune s PDV-om, a prema evidenciji Ureda za korporativnu sigurnost ugovor nije izvršen u cijelosti odnosno u vrijednosti od milijun Državna revizija sa ovom konstatacijom završila svoj posao. Pa zar nije zadatak Državne revizije da utvrdi da li su famozni digitalni snimači stvarno nabavljeni, pa riječ je o ne znam površnosti ili gubitku nekih računa, dostavnica ili šta već ide ili je isplaćen iznos od preko milijun i 570 tisuća kuna za nešto što ne postoji niti je ikad postojalo. Pitam se čemu onda u takvim slučajevima uopće služi nalaz Državne revizije? Mi imamo samo ovdje u ovom slučaju dvije konstatacije da postoji jedan račun, a gotovo beznačajan iznos od 8 tisuća i 784 kune i činjenicu da je utrošeno milijun Zatim po pitanju ugovora o nabavi odjeće službene i zaštitne. Društvo je propustilo u ugovoru uglaviti osiguravajuće elemente što će biti u slučaju neisporuke ili nepravovremene isporuke. Pa je što je bilo i za očekivati upravo se desilo to da nije došlo do isporučivanja u roku. Državna revizija na to predlaže da se u ugovore ugrade ugovorne kazne. Također ste u društvu Hrvatskih pošta predložili realnije planiranje nabavke određenih usluga, konkretno usluga zaštitarskih kuća. Ovo nerealno planiranje je zbirno po različitim stavkama i oblicima angažiranja zaštitarskih kuća. Društvo Hrvatskih pošta koštalo je samo 4 milijuna 580 tisuća iznad planiranih sredstava planom poslovanja. Zanimljivo je i da je Državna revizija, osim ako nisam napravio kakav previd za sve svoje konstatacije dobila očitovanje društva na ovaj ili onaj način osim za dio gdje su angažirani vanjski suradnici i za to je plaćeno milijun i 615 tisuća kuna. I za sam kraj postavljam jedno pitanje. Nigdje niste spomenuli pitanje javnog oglašavanja, odnosno zakup medijskog prostora za što ako je vjerovati barem medijima Hrvatska pošta troši prilično velike svote novaca. Nigdje niste spomenuli angažiranje brojnih renomiranih odvjetničkih ureda za što se navodno također troše prilični iznosi, iako Hrvatska pošta ima normalno i svoje pravnike. Nigdje niste spomenuli koliko su Hrvatske pošte platile troškove žalbe tvornici … /Govornik se ne razumije./… iz razloga što im je Državna komisija za kontrolu javne nabave naložila zbog nepravilnosti u tijeku provođenja natječaja za nabavku zaštitne odjeće. Da li to znači da ovi slučajevi nisu bili obuhvaćeni ovom revizijom ili medijski natpisi nisu jednostavno točni. Hvala vam lijepo. U ime Kluba zastupnika Hrvatske narodne stranke liberalnih demokrata, zastupnik gospodin Petar Baranović. Izvolite.

U ime Hrvatske narodne stranke, Kluba zastupnika Hrvatske narodne stranke kratki osvrt na ovo revizorsko izvješće. Naime, kolega prije je vrlo iscrpno neke stvari izanalizirao pa mi je skratio program. Tome sam mu zahvalan svakako. Ovo Izvješće je napravljeno po špranci sukladno standardima koji se primjenjuju u izradi revizorskih izvješća. Naravno opet jednom benignom retorikom koju tek kad pročitate drugi ili treći put onda vam neke stvari upadaju u oči. Ali naravno kad na razini jedinice lokalne samouprave imate posla i s Hrvatskim poštama onda vam to daje stanovitu prednost u analiziranju ovakvih dokumenata. U ovom revizorskom izvješću zabilježeni su nedostaci uočeni u vođenju javne nabave, ali i između ostaloga i neki elementarni pokazatelji poslovanja Hrvatskih pošta iz kojih je razvidno da Hrvatske pošte zadnjih godina bilježe gubitak koji nije beznačajan. Međutim, kad uđete u suštinu onog što se da iščitati iz ovih redaka onda možemo biti sretni što je taj gubitak tako mali. Bilo bi potpuno prirodno da je čak i veći. Pobrojan je čitav niz nedostataka u procesu javne nabave u Hrvatskim poštama koji je zapravo ključni element u poslovanju jednog društva i nevjerovatno je da jedno javno poduzeće, državno poduzeće može do tih granica i mjera ignorirati preporuke koje proizilaze iz rada revizora, ignorirati zakone Republike Hrvatske, ignorirati pozitivnu praksu, a između ostalog i praksu odgovornog gospodarenja onim što je javno i što je vlasništvo građana Republike Hrvatske. Između ostaloga recimo u ovom se izvješću pojavljuju i podaci koji nisu dovoljno detaljno pojašnjeni, pa se spominje i pojam emitiranih korporativnih obveznica u vrijednosti od 21 milijun eura što iznosi otprilike po sadašnjem kursu nekih 160 milijuna kuna što nije mala cifra. Nigdje nije objašnjeno zbog čega su te obveznice raspisane, na temelju koje procedure, zašto su utrošena ta sredstva. Isto tako, iz teksta je razvidno da se planovi javne nabave donose prije financijskog plana. Ako poznamo neke elementarne stvari onda se otvara pitanje kako je to moguće da planirate nabavu taj plan za sobom povlači i određena financijska sredstva a da još uvijek nije usvojen ključni dokument, nekakav financijski plan. Nekom tko je laik to možda ne govori mnogo, ali onima koji su elementarno upućeni, dakle ne nalazi se nekim posebnim stručnjakom za ove stvari, ali to govori o dovoljno aljkavosti, pa možda otvara i neka druga pitanja. Isto tako, do prve polovice 2010. godine Hrvatske pošte nisu imale informatički uvezan inventar onoga što imaju na skladištima. Zamislite paradoks. Tvrtka koja se bavi komunikacijama i prodaje to kao temeljnu uslugu na tržištu u 2010. godini nema informatički uvezana skladišta i ne zna s čim u kojem kraju Hrvatske raspolaže. Jasno što se tad događa, upravo ono što je kolega iz Laburističke stranke kazao, nabavlja se oprema, stoji u skladištima i vrlo vjerojatno zastarijeva. Jer kad je u pitanju informatička oprema, toga smo svi duboko svjesni, ona ima danas dvije karakteristike. Jedna je da je u pitanju jako skupa oprema i vrlo vrijedna oprema, a druga je da stari puno brže od ljudi i da ono što leži 3, 4 ili 5 godina na skladištu 6 godinu nema baš nikakvu bitnu upotrebnu vrijednost, primjenom te opreme nećemo unaprijediti poslovanje nego ćemo unazaditi poslovanje i Hrvatske pošte učiniti manje konkurentnim. Naravno ima još stvari, recimo primijećeno je da su porasla ulaganja u promidžbu i to značajno, a da u isto vrijeme to nije popraćeno porastom prometa, porastom prihoda u poslovanju nego sasvim suprotno pošte u mnogim elementima svog poslovanja gube korak i bilježe pad prihoda po osnovi određenih vrsta usluga. I mogli bi dosta toga reći oko onoga što je navedeno u ovom pa već prilično i podebljem materijalu po poslovanju Hrvatskih pošta da to nije u kontekstu revizorskog izvješća pobrojano na zadnjoj strani zapravo se da iščitat iz preporuka koje su revizori dali za unapređenje poslovanja Hrvatskih pošta. Međutim, prava istina o poslovanju Hrvatskih pošta nije u ovom revizorskom izvješću. revizorsko izvješće sačinjeno je temeljem dostupne dokumentacije, intervjua s uposlenicima, analize poslovanja u kontekstu poštivanja zakona, provedbe internih akata etc., etc. Međutim, prava istina je, opet vratit ću se na moj Šibenik, u tome kako posluju Hrvatske pošte. Kolega opet drugi iz Laburističke stranke pozivao se na neke naslove poznatih svjetskih hitova, na neke poznate svjetske režisere, a ja ću se sjetiti jedne serije nekad davno popularne na ovim prostorima koja se zvala Bolnica na kraju grada. U mom gradu postoji pošta na kraju grada koja je valjda jedina skuplja od one zgrade koja je bila predmet na prethodnoj točci koja se ponavljala kao evergreen u raspravama zastupnika. Mi naime u Šibeniku imamo poštu koju ja od djetinjstva pamtim kao poštu, svi je građani znaju kao poštu, svi je gosti grada Šibenika znaju kao poštu ali ona to više nije. Iako je na jednoj od top pozicija u gradu Šibeniku, u vlasništvu je Hrvatskih pošta. Ona je napuštena jer je Uprava Hrvatskih pošta donijela odluku da iznajmi potpuno neuvjetni objekat na kraju grada u vinogradima nasuprot glavnog i centralnog poštanskog objekta Hrvatskih pošta u gradu Šibeniku, dame i gospodo, su masline i vinova loza i gradsko groblje. Ne postoji mogućnost da do tog objekta dođete bez korištenja motornih vozila. A gorivo je poskupilo i ne voze svi kola. I nije problem samo u tome. Mjesečni najam tog objekta penje se i do 100 tisuća kuna mjesečno. Godišnji najam tog objekta iznosi milijun kuna. Desetogodišnji najam tog objekta iznosi više nego što je realna vrijednost tog objekta. Da stvar bude još gora želeći napraviti logistički centar nekad davno neke prethodne uprave su kupile zemlju da bi sagradile objekat koji bi nadopunio postojeće objekte u sustavu Hrvatskih pošta i učinio taj sustav funkcionalnim. Naravno da se to nije učinilo, naravno da ta zemlja postoji i danas, naravno da se nije digao kredit kojem bi mjesečna rata za gradnju takvog objekta na svojoj zemlji bila puno manja od rate za najam koja se plaća vlasniku objekta koji se iznajmia. Nećemo ići u detalje pa govoriti koja je poveznica, zna se koja je poveznica. Jako se dobro zna koja je poveznica i u tom slučaju i u slučaju iznajmljivanja privatnih prostora za pojedina ministarstva, zna se zašto su najmovi takvih objekata enormno visoki. Pa nismo mala djeca zaboga! Zna se zbog čega je ova zemlja dva koraka iza Grčke. Taj odgovor znaju građani RH i na temelju tog su odgovora i te spoznaje izašli na izbore. Druga stvar koja je bitna u ovom izvješću i koja bode oči, kolega je nabrojao određene kontradiktorne podatke o broju otpremljenih uz korektne korektne otpremnine, kao pobornik radničkih prava zalažem se i apsolutno je to pozitivni mehanizam ako ljudi odlaze da ih se otpremi ako je već tako teška situacija s korektnom otpremninom. Međutim, podijeljeno je 800 otpremnina, a u nekim drugim podacima 500 i nešto otpremnina, ali je smanjenje broja radnika zaposlenih u Hrvatskim poštama svega 260, 270 da sad ne vadim točne brojke, ali možda sam falija za 10-ak. Malo čudna igra brojki. Onome tko samo čita ovo izvješće, a tko ne živi na terenu i ne bavi se politikom jer svi znamo i zna se gdje se stvorila ta razlika. Ta se razlika stvorila tamo gdje se sad broje nekakve kritike po pitanju podobnosti i sličnih stvari. Jednom riječju Hrvatska narodna stranka će poduprijeti ovo izvješće jer ono sadrži elemente i preporuke koje je potrebno provesti da bi se unaprijedilo poslovanje Hrvatskih pošta, ali kao zastupnik u Hrvatskom saboru, dogradonačelnik Šibenika i kao građanin ove zemlje koji odista iskreno želi da ova zemlja jednog dana nađe pravi put po mogućnosti što skorije osuđujem ovakav pristup poslovanju, ovakvo vođenje javnih tvrtki, ovakvo gospodarenje sredstvima građana RH zemlje koja je zemlje koja je svoju priliku da kroji svoj put prema blagostanju njenih građana platila vrlo skupom cijenom. Hvala lijepo.

Poštovani gospodine potpredsjedniče, poštovani glavni državni revizore sa suradnicima, kolegice i kolege. Evo u ove poodmakle predvečernje sate došla je na red i Hrvatska pošta, danas je dan očito rezerviran za revizorska izvješća različita, opće, političkih stranaka, poslovnih prostora, došli smo sada do jednog trgovačkog društva. Imamo njegovo izvješće, bilo bi puno bolja slika kada bi pred sobom imali revizorska izvješća za druga trgovačka društva, na žalost, tehnički ili organizacijski nemoguće napraviti u jednoj godini pa bi onda imali kompletnu sliku. Mislim i vjerujem u to da situacija u drugim trgovačkim društvima ili mnogim nije ništa drugačija nego samo gora. I samo revizorsko izvješće kaže da je se krenulo u reviziju Hrvatskih pošta na osnovu određenih saznanja pa i medijskih itd., imali smo mi još u zadnjih godinu dvije tri dana niz različitih medijskih saznanja o niz drugim javnim tvrtkama u državnom vlasništvu, vjerojatno tamo ima stvari koje su gore. Ovo govorim ne zato da bih pravdao Hrvatske pošte nego bih rekao da je problem puno veći nego što to samo vidimo iz samog revizorskog izvješća Hrvatskih pošta. Samo bilo bi tu dakle puno toga da bi možda se mi sami uplašili kada bi dobili pred sobom revizorska izvješća svih trgovačkih društava u vlasništvu države. Samo revizorsko izvješće kao izvješće je kvalitetno napravljeno i sveobuhvatno i njega apsolutno treba podržati. Dakle, zadovoljni smo sa onim što piše zadovoljni smo sa izvještajem, ali nismo zadovoljni sa stanjem koje je revizija našla i o kojem ona piše. Naravno za to stanje nije kriva revizija, nije kriv onaj tko nađe problem nego tko ga napravi. Izvješće je kvalitetno i ono ne bavi se samo ne svodi se samo na je li sve u skladu s propisima i procedurama nego je išlo i korak dalje da se vidi koliko je ta javna nabava učinkovita i koliko je došlo do poboljšanja rezultata rada nakon ovako velikih javnih nabava, dakle je li kvalitetnija usluga i je li usluga veća. Decidiranog odgovora nema, kvantificiranog, ali iz ovoga što vidimo sigurno možemo vidjeti ovoliko i ovakvu javnu nabavu ako gledamo kroz ove parametre sigurno se ne može opravdati. U 2010. godini javna nabava je bila veća za nekih 60-tak milijuna u odnosu na 2009. godinu dakle, 2009. 205 milijuna, 2010. 267 ako sam dobro brojke brojke pohvatao, dakle 62 milijuna više negdje oko 25% više. Više se toga nabavilo. DA li je u tom dijelu i toliko poboljšana kvaliteta usluga ili povećana asortiman poslova o tome bi se dalo razgovarati vjerujem da nije. Naravno vjerojatno je to dijelom utjecalo na ovaj podatak, ja mislim da je kolega Baranović maloprije govorio o tome da su izdavane obveznice, vidimo tamo u izvještaju da su dugoročne obveze strašno povećane sa 20 milijuna na 164 milijuna kuna. To je veliko povećanje dugoročnih obveza, što je to nego zaduživanje dakle zaduživanje za dnevne potrebe, potrebe tog razdoblja koje je razmotrilo. Što je revizija našla dakako da svi smo to vidjeli ne treba ulaziti, ali upozoriti ću samo na neke stvari, kaže se da je potrebno ono što sugerira revizija dakle potrebno je realnije planirati nabavu na temelju stvarnih potreba istraživanja tržišta, analiza itd., sigurno da to treba i sigurno da se i u Hrvatskoj poštama ali ja bih rekao, kao što sam na početku rekao, kao što se u drugim društvima događa sljedeće, da se nabavlja ono što je zaista društvu potrebno, i da često puta nabava nije rezultat potreba društva nego ja bih rekao potreba dobavljača. Ono što dobavljači imaju pa ako se još uspiju dogovoriti s nekim u trgovačkom društvu onda se to nabavi trebalo društvu ili ne trebalo. To je naročito čest slučaj i to je ono što nije dobro, zato se onda javne nabave napuhuju, zato se tu svake godine povećavaju milijuni više i više javne nabave, a rezultati su takvi kakvi jesu, ne u toj mjeri bolji ukoliko se nabava povećala. Naravno često puta i ovdje se navodi u izvješću taj plan nabave, odnosno nabave ne prati realne financijske izvore financiranja, s tim ja povezujemo ovo očito zaduživanje jer očito da se išlo u puno veću nabavu iz dugoročnih zaduživanja a ne izvora koja trgovačko društvo koje je imalo na raspolaganju. Naravno tu se govori da je potrebno daleko više ponuditelja imati, interesantna je stvar da kada se pojavi jedan ponuditelj ili jedan ili dva, malo je tih usluga naprosto za koje nema više zainteresiranih subjekata, ali obično se tako specificira natječajna dokumentacija da iz nekakvih sasvim nebitnih razloga isključuješ one koji ti nisu interesantni, pa se onda svodi zakonski, pa se svede zakonski sve štima ali stvarno ne štima i stvarno se troše novci enormno nego što je to potrebno i ne način kako je to potrebno. Naravno postavlja se pitanje a i ovdje koliko je uopće potrebno ići na javnu nabavu za sve usluge pa i radove, koliko posla toga mogu obaviti sa vlastitim snagama Hrvatske pošte ima preko 11 tisuća zaposlenih. Ja ne kažem da neke od tih stvari trebaju napraviti oni raznosači pošta po našim selima i ulicama, to oni ne mogu napraviti niti oni koji rade na šalterima. Ali oni koji rade u menadžmentu, koji rade u upravi koji rade u tim segmentima koji trebaju raditi morali bi više raditi, dobar dio sami napraviti a ne tražiti da se to outsorsira da to naprave druge, pa da to onda se plati kada su oni već za to plaćeni i to bi trebali napraviti. kažem ono što je karakteristično za Hrvatske pošte na žalost vjerojatno je karakteristično za mnoge druge, njihove revizije ovdje nemamo a kada bi bili rezultati bi bili takvi kakvi jesu. Zašto je tako? Zato što godinama imamo jedan neodgovorno ponašanje uprava kojeg više pozicioniramo i više odgovorne. Dakle menadžment i uprave su krivci za takvo stanje u poštama i negdje drugdje, oni se tako ponašale jer očito im je bilo dozvoljeno da se tako ponašaju pošto da nisu bili učinkoviti efikasniji itd., da dobro slušaju i da budu podobni a onda tko te pita kako radiš, nisi zato postavljen da radiš dobro i odgovorno nego da slušaš i da izvršavaš ono što ti se kaže ili da budeš podoban. Onda kada dođe netko drugi tko kaže pa znate to tako nije dobro, tako se više ne može raditi, kažu to je revanšizam. Ma nije revanšizam nego treba naći ako postoje problemi i ako su oni jasno pokazani treba reći jednostavno da problemi postoje i treba naći ljude koji će drugačije stvari raditi. Nakon silnih ovih sada rasprava pa i u ovome što će se dogoditi. Najgore bi se moglo dogoditi ako ono bude pojeo vuk magare, tako je. Ljudi iz revizije su radili satima, tjednima, mjesecima na tome vrlo vrijedno sve to izanalizirali, mi ovdje raspravljamo, upozoravamo na probleme i ako s tim to završi ako se cijeli ovaj posao završi sa večerašnjom ovom raspravom mi smo napravili posao. Ako se ne promijene stvari unutar Hrvatskih pošta ako se ne bude drugačije radilo i ako se ne promijeni ako oni koji su krivi ne budu odgovarali za to što rade, ova rasprava previše nema smisla gubimo naprosto gubimo nepotrebno vrijeme. Ja sam za to da svako onaj tko je redio neprofesionalno nestručno da ga se sankcionira da dođu oni koji će raditi profesionalnije i stručnije. Ako ima određenih i ako netko radi nezakonito da ga se i zakonski sankcionira. Prema tome konačno mora se početi odgovarati za svoje rezultate rada jer inače ako mi eto kažem takva je danas situacija mi smo danas to raspravljali mi smo zadovoljni stanjem i nikom ništa neće se dogoditi nastavit će se i dalje tako onda ništa nismo napravili. Ono najgore što se može dogoditi a to kaže eto sada je bila revizija u Hrvatskim poštama sada sigurno neće odmah sljedećih mjeseci biti i sljedeće godine sada će otići negdje drugdje sada možemo opet nastaviti raditi kako hoćemo jer me baš interesira kakvi će rezultati biti u 2011.godini. revizija je gledala stanje iz 2009. i 2010.godine. E sada me interesira kada su sigurno bili da u 2011. neće doći do revizije, da li je došlo do poboljšanja da li je to što je revizija našla … promjena ili su se neke stvari dogodile imajući u vidu da revizija sigurno neće doći odmah sljedeće godine kod nas. Zato su bitne ove interne revizije koje se moraju ustrojiti i koje moraju efikasno raditi, ali interne revizije koje opet neće biti samo poslušnici uprave ali ako budu poslušnici uprava nismo puno napravili. Dakle, cilj je ove rasprave i ovakvog jednog nalaza da ukaže na probleme ali da dođe do promjene, da dođe do promjene da sa manjim novcima sa manjim novcima u javnoj nabavi dođe do kvalitetnije usluge i da dođe više usluge količinski nego što je to do sada bilo. Ukoliko ne bude kvalitetnije usluge i ne bude više usluge a sa istim novcima nismo puno napravili a pogotovo ako se pri tome nikome ništa ne dogodi izgubili smo vrijeme, a mislim da nam to nije cilj, cilj nam je da stvari idu na bolje i … **Batinić, Milorad Hvala lijepa. U ime Kluba zastupnika HDSSB-a zastupnik gospodin Boro Grubišić. Izvolite. Hvala lijepo gospodine potpredsjedniče. Evo gospodo iz državne revizije danas smo skupa cijeli dan. Ali moram ponovno pohvaliti možda će biti previše. Po prvi puta imamo izvješće koje je čak i ilustrirano evo ovaj puta gledamo HP ekspres automobil pa onda jednu vagu ovu pravosudnu vagu pravde itd. tako da zaista je ovo ja bih rekao s obzirom evo peta godina sam u Hrvatskom saboru i jedan novitet koji do sada evo imamo i jedan telefon, pisaći stroj itd. markicu poštansku uz ove tablice koje su ovdje također ovako možda je lakše čitati ovakav materijal nego onako suhoparni tekst. Ali pustimo na stranu oblik i formu samoga izvješća negoli da nešto progovorimo o reviziji učinkovitosti javne nabave u društvu Hrvatska pošta d.d. Kada kažemo pošta općenito a napose Hrvatska pošta onda zaista moramo ja imam puno godina kada i pamtim kada je pošta zaista bila ja bih rekao nešto što je značilo neću reći život ali vezu, kontakt sa cijelim svijetom, jasno i sa svim dijelovima Hrvatske i ondašnje bivše države. Evo danas smo svjedoci da se u RH mnogi poštanski uredi pa i oni koji imaju dobru komunikaciju bilo cestovnu ili bilo koju drugu čak i ukidaju. Od Hrvatske pošte u onom obliku kojem je bila prije '91., druge jasno da su izdvojena svi znamo na koji način privatizacijom i prodajom telekomunikacije odašiljači i veze kako se to već zove i ostala je čista djelatnost ona osnovna djelatnost poštanska Hrvatske pošte. Uza sve to pojavile su se i konkurentske tvrtke ili firme privatne da sada ne nabrajam ili da ne reklamiram koje su se pojavile tvrtke i kojima je čak i zakonski omogućena i i konkurencija prema Hrvatskoj pošti za koju bih rekao da su neki zakonski propisi čak i pogodovali tim privatnim poštanskim serviserima. Tako da Hrvatske pošta je jednom riječju reklo bi se došla u neku ruku okljaštrena u obliku u onom u obliku u onom osnovnom u kojem zamišljamo pismonošu i isporučitelja brzojava i eventualno paketa itd. Javna nabave, pa evo već su ovdje rekli da je ona u 2010.kada govorimo o financijskom učinku odnosno reviziji u odnosu na godinu prije povećana sa 205 na 267 milijuna kuna ili 62 milijuna kuna. A kada se to pretvori u postotke onda 205 i 65 milijuna kuna to je gotovo trećina ili nekih 28% povećanje. Jeli zaista povećanje javne nabave od 28% odgovara i povećanju dohotka Hrvatskih pošta ili je to napumpano ili se nabavljalo išlo se u javnu nabavu a bez da kažem materijalne podloge i mogućnosti povratka i medicinski … tih sredstava. I upravo Državni ured za reviziju objašnjava tu stvar u svojim da kažem onim preporukama i u objašnjenju te javne nabave. Pa se kaže da osobitu pozornost treba posvetiti smanjenju ukupnog broja službenih prijevoznih sredstava ili pribjeći nižoj klasi, dakle ne nekakvim luksuznim ili super skupim modelima, modelima, smanjenju troškova održavanja, preraspodjeli učinkovitoj organizaciji rada i drugo. To bi svaki domaćin koji ima automobil kod kuće ili koji raspolaže i koji razmišlja o svom domaćinstvu, o trošku, zaključio tako i tako to bi i trebalo biti. Događa li se i hoće li to doprijeti to što naša evo Državna revizija dobronamjerno i u dobroj vjeri preporučuje evo to ćemo vidjeti počevši od izvješća za 2011. pa i kasnije. Ja sam uvjeren da će i ovakve rasprave u Hrvatskom saboru i ovakvo zaista aktivno sudjelovanje gospode iz Državne revizije doprinijeti tome da svi počevši od nas saborskih zastupnika ali i onih koji su u izvršnoj vlasti u ministarstvima i u ministarstvu ove riječi i rasprave saborskih zastupnika dopru ne kao prijetnja nego jednostavno da napokon počnemo u dobroj vjeri, a još više u dobroj namjeri i da nam zapravo preporuke Državne revizije dobronamjerne ne bi ni trebalo, nego da jednostavno svi oni kojih se to tiče rade po svijesti i savjesti kako te preporuke u budućnosti ne bi bile potrebne ili da budu u što manjoj mjeri. Ono što, dakle ovdje sam još zabilježio to su građevinski radovi i investicije itd. koje su obuhvaćene revizijom, odnosno ugovori za građevinsko-obrtničke radove na održavanju objekata područja Zagreb, Osijek, Splitsko-dalmatinske, Dubrovačko-neretvanske županije, godišnje održavanje GPS sustava za 230 vozila, radovi uređenja i opremanja prostora poštanskih ureda. Dakle, Malinska i Velika Gorica što je zapravo kada pogledamo opet ta, da kažem parcijalna revizija za ovih koliko 5 županija, 1 grad jel' tako Osijek i imamo Malinsku i Veliku Goricu. Dva grada, dakle Osijek i Velika Gorica, Malinska ne znam pripada li Krku ili je sama za sebe općina. To sad iskreno da kažem ne znam. Ali, dakle sve to govori o tome da najvjerojatnije da je isti trend, isti postupci, isti način rada su vjerojatno i u ostalim da kažem poštama koje nisu obuhvaćene ovom revizijom. Ali evo, čekamo i 2011. pa ćemo vidjeti kakvi su trendovi u poslovanju odnosno u učinkovitosti javne nabave u društvu Hrvatska pošta, a jasno da bi trendovi i malo bolji vjetrovi trebali puhati i u ostalim javnim poduzećima koji su u vlasništvu Hrvatske države. I mislim da bi onda znatno manje novca se odlijevalo tamo kamo ne treba, onamo kamo im se gubi trag, a puno više ostajalo i u državnom proračunu za sve potrebe ovi danas naši građani zapravo imaju. Klub HDSSB-a će podržati ovo izvješće. Hvala lijepo. Zahvaljujem. Završili smo raspravom po klubovima. Prelazimo na pojedinačnu raspravu u trajanju od deset minuta. Prvi se prijavio zastupnik Damir Rilje. Izvolite. Poštovani potpredsjedniče Hrvatskog sabora, poštovani pomoćniče ministra, poštovani gospodine glavni državni revizor sa suradnicama i suradnicima. Evo ja nisam mogao izdržati u ovaj kasni sat, premda sam evo i ja mislio kao neki da će možda biti neki drugi sat koji će zapravo obuhvatiti jednu od možda bitnijih tvrtki u smislu imovine, imovnog stanja, posjedovanja imovine koju zapravo ova tvrtka ima u svom vlasništvu. Meni je jako žao što je evo ovdje obuhvaćena samo javna nabava. Bazirano je na godinama 2008., 2009. Obuhvaćene su i nešto 2010. godina kad se priča o postupcima javne nabave, zalihama roba, implementaciji i evo ja bih u nekoliko rečenica pokušao što kraće. Hrvatska pošta je tvrtka koja zapravo kao što sam rekao obiluje nekretninama i pokretninama, resursima, materijalnim i ljudskim. Imala je veliki tržišni potencijal i mislim da ga ima i danas. A kao u prethodnom Izvješću o reviziji i učinkovitosti upravljanja poslovnim prostorima u vlasništvu RH evo ovo je jako dobro izvješće koje otvara oči, ali i pitanje. Zapravo Izvješće i njegovi rezultati jako tužno i stvara evo prvo pitanje što je danas, što je sa kompletnom, što bi pokazala kompletna revizija koja bi obuhvatila upravljanje imovinom, ljudskim resursima i financijskim potencijalima, ukratko financijskim poslovanjem. Jedna cjelovita revizija. Radi se o tvrtki koja je proizašla iz tvrtke HPT, pa je podijeljena u HT i HP, dakle da ne idemo ranije. Ali nisam siguran da se sva imovina do danas ni razgraničila između HT-a i HP-a. Naravno, HP je ulagao u HT ali to je stara priča, pa je onda naišla privatizacija, pa je onda iz HP-a na neki način proizišla i HPB u kojoj HP ima svoj udio. Pa valjda ga ima i još. Po mojim spoznajama imaju nekih 30% do nedavno, ranije i više. HP je imala udjel na tržištu po specijalnom zakonu. Dakle, prije ikakve liberalizacije za njih su bile predviđene obavljanje usluga rezerviranih poštanskih usluga. Kasnije su ovi servisi dobili mogućnosti raditi univerzalne poštanske usluge. To je stara priča koja se odvijala i ranije u ranijim sazivima Hrvatskog sabora. O tome se govorilo, ali u javnosti. Dakle, još uvijek, tek 2013. godine nastupa potpuna liberalizacija. Ali mislim da se Hrvatska pošta ne treba toga bojati. Na žalost ona se danas uglavnom bavi trgovinom na malo i malim dijelom skupim financijskim uslugama. Tamo je izvršeno nekakvo restrukturiranje i naravno došlo je do viškova radnika. Upravo je ta tvrtka imala mogućnost za stabilan gospodarski rast i sve preduvjete za to. To pokazuju primjeri zemalja koje su koje su postale članice Europske unije čije pošte nisu privatizirane nego uredno funkcioniraju. Naravno, ako se ne želimo odmah usporediti sa Nizozemskom ili nekim sličnim zemljama koje su možda malo previše pobjegle od nas. I moramo proći neki put da bismo ih u gospodarskom i organizacijskom smislu sustigli. Čudo je kako upravo ta tvrtka sa svim silnim potencijalima, velikom mrežom pošta, djelatnika, dostavljača isto tako i vozila nije zapravo konkurentnija. To što ona ne radi svoju temeljnu djelatnost i što se dogodilo u konkurenciji na našem tržištu je uvelike razbilo zapravo onaj tržišni kapital koji jedino Hrvatska pošta ima za razliku od svih ostalih. Možda i City express da ga tako javno kažem je jedan od jačih onih koji se pojavio na tržištu, ali kao

te da njome nisu u potpunosti ostvareni ciljevi koji osiguravaju poboljšanje kvalitete i povećanje količine usluga. U društvu nije uspostavljen učinkovit sustav unutarnjih kontrola u procesu nabave pa se daje niz preporuka zapravo na davanje stanja. To što sam sad pročitao je zapravo izvučeno iz sižea i neću uopće prepričavati dalje ono što ste vi naveli, to svi mi možemo prepričati, odnosno pročitati i vjerujem da smo to učinili, ali stanje jedne tvrtke tvrtke koja je zapravo strukturna na ovakav način je katastrofalno jer ako je javna nabava takva što onda nije takvo. Kroz preporuke koje su dane od Državnog ureda za reviziju vidljivo je da se nije radilo ni sa onim drugim na način koji je odgovarajuć. Dakle, ako javna nabava ne ide kao što sam već rekao po zakonu, odnosno ako ima toliko nepravilnosti jer je možda preteško reći po zakonu budući da tu ima i nekih komponentni gdje vi pokazujete da se usklađuju sa Strategijom upravljanja i slično u Hrvatskoj pošti i da se osigurao plan po kojem će se javna nabava ustrojiti da da funkcionira onako kako bi trebalo, ali važno je istaknuti da poslovanje jedne ovakve infrastrukturne firme od posebne važnosti za RH i da joj treba osigurati razvoj i upravljati optimalno njezinim resursima. nabavka resursa dolazi i od nabave, od pravilne i ispravne nabave i od upravljanja imovinom. Razvidno je iz izvješća ostvarenim prihodima i rashodima da je društvo u 2008. godini ostvarilo 253,8 milijuna, a za 2009. godinu ostvarilo gubitak od 198 milijuna, a za 2010. i 2011. obrađuje se stanje zaliha, upravljanje zalihama, implementacija i ciljevi nabavljene robe. Promatrajući bilancu razvidne su dugoročne i kratkoročne obaveze u 2009. godini teške 451 milijun kuna dok su potraživanja i zalihe zajedno teški u 2009. godini 262 milijuna kuna. Znači li to da su obveze koje su se jako povećale uložene u kratkotrajnu imovinu koja bilježi rast jer te iste godine zabilježen je pad vrijednosti dugotrajne imovine. Naravno da bi ove podatke trebalo promatrati za 2010. i 2011. godinu. Neću pričati o onome što je ovdje već netko, već su u nekoliko navrata kolege govorile, o emetiranju obveznica, korporativnih obveznica od 21 milijun eura ili ti ga oko 160 milijuna kuna. No naravno to je stvar koju svakako treba ispitati. Sljedeće ovo vaše izvješće imajući u vidu spoznaju kao javni podatak u medijima tijekom 2010. godine desilo se raskidanje ugovora o radu za oko 1600 zaposlenih. Koliko ih je sada u sustavu i sprema li se još otpuštanje ne znam, ali je javno iznesen podatak u medijima da je u 2010. godini trošak koji čine zaposlenici pao sa 72 na 62%. U ponudi usluga je u temeljnoj usluzi 2008. godine ukinuto netipizirano pismo i prva stopa mase povećana na 50 grama, a čime su usluge poskupjele za 95%. A ukinuti su i rabati, odnosno popusti velikim korisnicima koji šalju masovno svoja izvješća i račune, dakle onaj rezervirani dio poštanskih usluga i ostale pismovne pošiljke do 20, odnosno do 50 grama. Učinci od toga su smanjena konkurentnost na tržištu ovih usluga koja se ne može nadoknaditi sporednim uslugama. Kad se zbroje efekti uštede od navedenog poskupljenja prema prosječnom broju pismovnih usluga, trošak smanjenja broja radnika i ukidanja popusta onda bi tvrtka trenutno trebala poslovati sa dosta velikom dobiti. dakle to su sve troškovi koji su smanjeni. Mada sa ovakvim uštedama ako nisu usmjereni u razvoj gubi konkurentnost na tržištu. Također je sporan odnos u smislu Zakona o pošti i korištenja ekskluzivnog prava još uvijek do 2013. godine o pružanju rezerviranih pismovnih usluga. Trenutna organizacija društva naravno ona je u transformaciji koliko ja imam spoznaju i koliko se javno o tome pisalo, a i koliko imam osobne spoznaje je takva da dolaze u sukob dostava i prijam. Dakle, dvije temeljne komponente od kojih se sastoji pružanje usluga Hrvatske pošte. I evo na kraju da lagano završim, ovo Izvješće Državnog ureda za reviziju je potrebno prihvatiti pa ga i ja prihvaćam jer je kroz obavljeni nadzor sustava javne nabave zapravo oslikano opće stanje koje je potrebno promijeniti u sustavu HP-a. Previše je to ljudi i trend rasta poštanskih usluga prosječno i u zemljama Europe nije veliki, ali držim i završavam, da bi trebalo konsolidirati sustav i usmjeriti ga prema optimalnom tržišnom djelovanju prije bilo kakve liberalizacije usluga koja slijedi u sljedećoj godini, a koja je temelj djelatnosti Hrvatske pošte. **Batinić, Milorad (HNS)** Zahvaljujem. Sljedeći za raspravu zastupnik gospodin Damir Mateljan. Izvolite. Hvala gospodine potpredsjedniče Sabora, gospodine državni revizoru, zamjeniče ministra, kolegice i kolege. Teško je na kraju dana kod ovoliko sati i kod ovog auditorija biti dovoljno pametan pa ću nastojati biti što kraći. Naime, ja se mogu složiti sa izvješćem ove revizije i s time se slažem, međutim nikako se ne mogu složiti sa načinom poslovanja Hrvatskih pošta, a još manje sa praksom javne nabave u tim istim Hrvatskim poštama. Nešto o poslovanju Hrvatskih pošta. Naime, već negdje krajem 2009. godine poduzeće Hrvatske pošte započeli su sa projektom tzv. reorganizacije, a koju su nastavili i u 2010., 2011. pa i ovoj 2012. godini. Ta reorganizacija sama po sebi ne bi izazvala nekakvo čuđenje ili zanimanje javnosti da nije izazvala revolt na terenu, dakle kod samih građana krajnjih korisnika usluga Hrvatskih pošta, revolt zbog zatvaranja mnogih mnogih poštanskih ureda pogotovo u ruralnim sredinama. A izazvala je i revolt kod samih zaposlenika Hrvatskih pošta, međutim njima je naređeno da o toj problematici ne pričaju pod prijetnjom otkaza. Tragom nastale situacije dolazim do vrlo nelogičnih i nejasnih postupaka od strane uprave društva ali i od strane Hrvatske agencije za poštu i elektroničke komunikacije a napose od bivšeg Ministarstva prometa i inog u Republici Hrvatskoj. Hrvatske pošte provodeći studiju o preustroju podijelile su se na četiri sektora, ili kako oni to zvučno nazivaju na četiri divizije. To je divizija pošta, divizija mreža i divizija HP expressa i divizija podrške i na kraju sama uprava. Ja bih se ovdje osvrnuo prije svega na ovaj prvi sektor, odnosno na prvu diviziju i to je divizija pošte iz razloga jer smatram da se unutar poduzeća nije znalo zaštititi niti prepoznati što je to državni interes već se na način preusmjeravanja poslovanja na privatne tvrtke krši zakon o poštanskim uslugama. Naime, iako je Zakon o poštanskim uslugama u članku 9. stavak 1 i 3. jasno propisano što su to rezervirane usluge i tko u Republici Hrvatskoj kao javni operator polaže isključivo pravo na pošiljke do 50 grama, to ne sprečava privatne kompanije da preuzimaju posao koji je predodređen za Hrvatske pošte. Stoga me začuđuje spoznaja da uprava Hrvatskih pošta se tako olako odriče propisanih prava i da jedan milijunski uhodan posao prepušta privatnim tvrtkama koje su registrirane negdje u inozemstvu a posluju u Republici Hrvatskoj pod vrlo nedorečenim uvjetima. Čak štoviše dade se naslutiti da sama uprava Hrvatskih pošta pogoduje privatnim tvrtkama u preuzimanju već ugovorenih poslova te se na taj način izravno šteti ne samo poduzeću Hrvatskih pošta nego i državi Hrvatskoj kao vlasniku tog poduzeća. Primjer toga je i ugovor između koji je sklopljen između Hrvatskih pošta i jedne telekomunikacijske tvrtke u Republici Hrvatskoj, kojeg je preuzela jedna privatna tvrtka te je ona postala glavni distributer … pošiljka a radi se o poslu koji uključuje cirka 2 milijuna odnosno 6 milijuna kuna vrijednog posla, a da pri tom uprava Hrvatske pošte nije učinila ništa da zaštiti interese javnoga poduzeća. Stoga se nameću sljedeća pitanja, zašto uprava društva Hrvatskih pošta zajedno sa svojim menadžmentom nije znala zaštititi svoje interese i na taj način osigurati znatnu dobit zašto Hrvatska agencija za poštu i elektroničke komunikacije nije pratila rad svih javnih operatera tj. davatelja poštanskih usluga te na vrijeme upozorila na nepravilnosti tako pravovremeno spriječila nezakonito poslovanje. Zašto je Ministarstvo prometa omogućilo da se provodi studija o reorganizaciji iako takva studija je prekršila pojedina načela kao što je načelo ravnomjerne zastupljenosti mreže pa se tako neki krajevi sada udaljeni od poštanskih ureda do 35 kilometara. Ovakvim traljavim preustrojem dovodi se u pitanje sama ustavna klauzula kojom se jamči svakom građaninu pravo na korištenje poslovnih poštanskih usluga. Na kraju nekoliko crtica o samoj javnoj nabavi. Iz ovog izvješća je vidljivo da javna nabava u Hrvatskim poštama se ne provodi temeljem Zakona o javnoj nabavi. Kao prvo, Hrvatska pošta ne priprema planove nabave, a dokumentacija se prilagođava pojedinim naručiteljima. Unutarnja kontrola poslovanja ne funkcionira, dokaz tome je da Ured za internu reviziju i kontrolu nije obavio niti jedan postupak javne nabave. Drugo, postupci se provode prije nego što su sredstva osigurana financijskim planom što je opet u suprotnosti sa Zakonom o javnoj nabavi. Treće, u planovima nabave ne navode se pozicije financijskog plana kao izvora financiranja. Četvrto, nadzornom odboru ne dostavlja se statistički pregled nabave te evidencije ostvarenja planova što je u suprotnosti sa pravilnikom o unutarnjem ustroju i sistematizaciji radnih mjesta. četvrto, strategije upravljanja zalihama, sirovine materijala nije donesena što bi omogućilo racionalnije planiranje nabave. Takva praksa dugoročno je na štetu i Hrvatskih pošta kao javnog poduzeća, na štetu je države u cjelini a na štetu je cijeloga cijeloga društva jer na taj način poskupljuju se cijene usluga i pada konkurentnost na tržištu. Međutim, potrebno je možda reći na kraju kako je menadžment Hrvatskih pošta biran javnim natječajem i nekom slučajnošću je taj menadžmen član HDZ-a a to je naravno plod slučajnosti a ne namjere. Hvala lijepo. **Batinić, Milorad (HNS)** Zahvaljujem. Obavještavam da je sukladno članku 207. stavka 2. Poslovnika isteklo vrijeme za prijavu na raspravu u trajanju od 10 minuta. Sljedeći za raspravu zastupnik gospodin Srđan Gjurković. Izvolite. **Gjurković, Srđan (HNS)** Poštovani potpredsjedniče, glavni državni revizore sa suradnicima, kolegice i kolege. Ja sam večeras zadnji u raspravi o danu revizije u Hrvatskom saboru, danu Izvješća državne revizije koja pokušat ću i u ovome svome istupu vezano za učinkovitost javne nabave u Hrvatskoj pošti reći da je uspješno očigledno državna revizija odradila svoj posao po ovim izvješćima koja je odradila. S tim da ova učinkovitost koju sam ja spominjao u ime Kluba u ime Kluba HNS-a kao naš stav o potrebitosti u ovome primjeru definitivno ukazuje da je to nešto što je izuzetno nužno da se primjenjuje u širem smislu u svim onim ne samo ministarstvima, posebno tvrtkama koji svoje prihode kao Hrvatska pošta premašuje milijarde, ovdje se radi o milijardu i 700 milijuna kuna, a o rashodima na žalost nešto većim. Ono kolegice i kolege su dosta toga iznijele pa nema potrebe naravno ponavljati stvari, nije svrsishodno a ne bi bilo ni pristojno osim naglasiti da je nezadovoljavajuća i neučinkovita javna nabava bila u Hrvatskim poštama, govorimo samo o javnoj nabavi od nekih 200, 260 milijuna kuna koje ste vi analizirali kroz dokumente i kroz sustav a prihodi i rashodi su skoro do 2 milijarde kuna. Što bi bilo nećemo gatati ali očigledno ova revizija ukazuje na problematiku i drugih segmenata koji su potrebiti u analizi jer navedeno je i spomenuto je ali moram to naglasiti evidentirane su dugoročne obaveze povećane za 20 i 1 milijun eura. Kolega Baranović je to spominjao, državna revizija se time nije baš pozabavila, samo onako štura konstatacija o zaduženju ali nisu bili niti uvjeti, svrha zaduženja mogli bi govoriti da je to isto dio javne nabave, pribavili su se sredstva likvidna, niti kada dospijevaju obaveze niti može li društvo obaveze podmiriti iz redovitog poslovanja. To su veliki iznosi. Prema bilanci iz 2009. godine društvo prema obavezama ne može podmiriti svoje svoje obaveze iz redovitog poslovanja a to revizija nije konstatirala iako se vidi iz tablica odnosno kratkoročna imovina su jednaka potraživanja plus zalihe plus financijska imovina ukupnom iznosu su 324 milijuna kuna, a one su manje od obaveza i to bi bilo isto potrebito po učinkovitosti neovisno što se ne radi možda nekad o javnoj nabavi ali kada se dotakne bilanca kada se dotaknu krucijalne stvari da ipak revizija da svoje mišljenje jer u biti po tom pitanju 2009.godine društvo nije bilo likvidno i pitanje da li može podmirivati svoje obaveze što je izuzetno bitno kao činjenica koju bi trebali znati odnosno upisati u vaše izvješće. Ono što je isto značajno a nije spomenuto samo ću reći da postoji sustav unutrašnje kontrole nije spomenuto u raspravi naravno spomenuto je u ovom vašem izvješću. I taj sustav interne revizije koji postoji u Hrvatskoj pošti je i 2009.i 2010.dostavljao upravi svoja izvješća. Uprava to nije prihvatila, nije odbila nije komentirala. Bilo bi vrlo zanimljivo zbog čega nisu komentirali zbog čega nisu odbili u onome smislu da se pisano obrazloženje kaže, jer ja vjerujem a vi ste naglasili postoje stručni ljudi i kvalitetni, postoje osim opreme i struke kvalitetni ljudi koji znaju raditi dobro posao zbog čega je u biti uprava stopirala rad interne revizije čime bi ne samo vama olakšalo posao koji ste koliko se da primijetiti radili cijelu godinu dana, što je izuzetno bitno i za druge tvrtke u javnom sektoru da interne revizije rade slobodno i neovisno kao što vi radite i to je možda još jedna od poruka i kvaliteta rada kroz ovo vaše izvješće da interna revizije unutar tvrtke odrade svoj posao čime vaš dio posla može biti pojednostavljen da odrade neovisno i kvalitetno i ja vjerujem u ovoj koalicijskoj vlasti da će se to tako i raditi, a i da učinkovitosti ne samo javne nabave koja je rak rana što se pokazalo da ne nabrajam ove više odnosno isplaćeno par milijuna više nego ugovorenih itd. to je totalno neracionalno to nema veze sa efikasnošću, to je u biti rađenje štete tvrtki i društvu. Ono što je ključno da te interne revizije u svim tvrtkama rade svoj posao neovisno a da vi ipak obuhvatite po učinkovitosti ne samo javnu nabavu učinkovitosti i drugih tvrtki u javnom sektoru za dobrobit ovoga društva za dobrobit rada i ove Vlade i ovoga Sabora i za kvalitetan napredak cijele zajednice. Hvala lijepa. Zahvaljujem. Iscrpili smo kandidate za raspravu. Da li u ime predlagatelja se želite? Izvolite gospodine Klešić. Poštovani gospodine potpredsjedniče Hrvatskog sabora, poštovane zastupnice i zastupnici. Vjerujem da ste već svi umorni a i već nam je dosta nas iz Državne revizije ali mi dozvolite još samo nekoliko riječi na samom kraju. Pa evo ja vam zahvaljujem na svim vašim mišljenjima na svim vašim prijedlozima, zahvaljujem i na vašim kritikama jer budite sigurni sve ćemo to razmotriti i pokušati ugraditi u naš budući rad. Moram naglasiti da sve ono što je napisano u izvješćima Državne revizije su nepobitne činjenice budite sigurni u to, činjenice koje su utvrđene temeljen koje su državni revizori utvrdili temeljem dokumentacije koja je nama prezentirana. Svi subjekti revidiranja uvijek imaju mogućnost zakonskog očitovanja imaju i mogućnost korištenja instituta prigovora glavnom državnom revizoru. To nitko nije koristio, a nitko nije koristio zato jer su to doista nepobitne činjenice. Dozvolite mi još samo nekoliko riječi reći o samom radu Državne revizije s obzirom da je ovo ne samo izvješće o obavljenim revizijama već i izvješće o radu Državne revizije, da bi Državna revizija mogla raditi kvalitetno svoj posao Državna revizija doista mora biti potpuno neovisna institucija. Ulaskom u Ustav RH, donošenjem novog Zakona o Državnom uredu za reviziju prošle godine, ali i jednim događajem koji se dogodio u prosincu prošle godine, a to je da je Generalna skupština UN-a donijela rezoluciju koja je izuzetno važna, a vezna je za da sve vrhovne revizijske institucije članice INTO SAIL zajednice moraju biti u potpunosti neovisne upravo zato da ne bilo nikakvi negativnih utjecaja na državne revizore od strane subjekta revidiranja ili od bilo kojih vanjskih faktora. Ta neovisnost Državne revizije ne znači da je Državna revizija dovoljna sama sebi. Mislim da upravo mi to dokazujemo s jednom doista

Ono što je izuzetno važno moram još napomenuti vezano za naš novi Zakon o Državnom uredu za reviziju koji je donesen prošle godine, imao sam mnogo upita. Taj zakon omogućava Državnoj reviziji da više nismo obvezni raditi jedinice lokalne samouprave svake godine. imao sam mnogo upita i rekli su pa zašto zar vi doista više nećete uopće raditi jedinice lokalne samouprave. naravno da je to netočno. To je uvažena zastupnica Zgrebec jako dobro primijetila. Mi ćemo raditi jedinice lokalne samouprave i dalje radit ćemo sve velike gradove, radit ćemo sve županijske centre i prema našoj metodologiji radi … i da sve ono ne nabrajam mi ćemo u taj plan staviti upravo te jedinice koje bi bilo potrebno obaviti. Dakle, jedinice lokalne samouprave radimo ali taj zakon nam omogućava nešto drugo, a to je ostavlja nam prostor da ne moramo raditi onih 300, 400 jedinica već ovih 120 ali ostavljen je prostor da možemo raditi reviziju učinkovitosti. To je upravo ta značajna stvar i upravo sada je u tijeku obavljanje revizije učinkovitosti naplate prihoda u jedinicama lokalne samouprave. Vrlo zanimljiva tema. U tom smislu sada smo krenuli sa edukacijom naših ljudi za obavljanje revizije učinkovitosti. To radimo ovdje u Zagrebu. A s obzirom da smo uspostavili jako dobre odnose sa Državnom revizijom odnosno Austrijskim računskim sudom Republike Austrije i sa njima smo dogovorili jedan seminar jednu edukaciju koju će oni obaviti za državne revizore RH početkom rujna ovdje kod nas u Hrvatskoj i mislim da je to izuzetno važno za osposobljavanje državnih revizora RH kako bi mogli doista raditi te izuzetno teške i složene revizije. Eto pošto smo došli do kraja dozvolite mi da se u svoje osobno ime kao glavni državni revizor Republike Hrvatske u ime mojih suradnika, u ime cijelog Ureda zahvalim svima vama kao i cjelokupnoj hrvatskoj javnosti na pozornosti koju ste nam danas iskazali tijekom cijelog ovog dana. Hvala vam lijepa. Zahvaljujem gospodinu Klešiću. Time smo završili raspravu. Zahvaljujem se pomoćniku ministra financija, predstavniku Vlade. Zahvaljujem se glavnom državnom revizoru sa suradnicima. Držali smo ih čitavo ovo vrijeme budnim. Pažljivo su, marljivo su bilježili našu raspravu ono što su smatrali bitnim. Nadam se da će sljedeće rasprave ovoga tipa biti i nešto sadržano u njima ono što smo danas o čem smo diskutirali. Završavamo s točkom dnevnog reda. Glasovat ćemo sutra. Sutra nastavljamo sa radom točkom Konačni prijedlog Zakona o socijalnoj skrbi, hitni postupak, prvo i drugo čitanje, P.Z. br. 50. a do sutra laka vam noć. Hvala